Kolegice i kolege nastavljamo sa raspravom o 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 734; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješće ste primili na sjednici.